Predlagatelj: Predsjednik Republike Hrvatske Predsjednik je uputio ovaj prijedlog na temelju članka 118. Ustava Republike Hrvatske. Odredbom članka 118. stavak 2. Ustava propisano je da predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje opće sjednice Vrhovnoga suda i nadležnoga odbora Hrvatskoga sabora na prijedlog Predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. Prijedlog ovog akta ste primili poštom. Izvješće Odbora za pravosuđe sastavni je dio prijedloga odluke. Želi li predsjednica odbora dodatno obrazložiti izvješće? Poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2009. godine raspravio je temeljem članka 73. stavka 1. podstavka 5. Poslovnika Hrvatskog sabora prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnoga suda Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskog sabora uputio Predsjednik Republike Hrvatske. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno da 10 glasova za utvrdio prethodno mišljenje. Podržava se prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnoga suda Republike Hrvatske upućen predsjedniku Hrvatskog sabora aktom broj 7105-03/1-09-2 od 20. svibnja 2009. godine da se za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske izabere Branko Hrvatin. Obrazloženje. Na temelju odredbe članka 118. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske utvrdio je i podnio predsjedniku Hrvatskoga sabora prijedlog odluke da se za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske izabere Branko Hrvatin. Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i nadležnog odbora Hrvatskog sabora na prijedlog Predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira se na četiri godine. Sukladno odredbi članka 73. stavka 1. podstavka petog Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora nadležni je odbor za davanje prethodnog mišljenja u postupku izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Odredbama članka 54. i 74. Zakona o sudovima propisano je da za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske može biti izabrana osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete za suca toga suda. Odredbom članka 74. stavka 5. Zakona o sudovima propisano je da se za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske može biti imenovana osoba koja je najmanje 15 godina radila kao pravosudni dužnosnik ili isto toliko godina bila odvjetnik ili javni bilježnik. Odbor je raspravio prijedlog Predsjednika Republike Hrvatske pruživši priliku kandidatu gospodinu Branku Hrvatinu da nazoči sjednici odbora i odgovara na pitanja članova odbora. Iz životopisa kandidata razvidno je da ispunjava uvjete utvrđene odredbama Zakona o sudovima. Opća sjednica Vrhovnoga suda Republike Hrvatske dala je prethodno mišljenje pozitivno za izbor gospodina Branka Hrvatina. Slijedom navedenog odbor je utvrdio prethodno mišljenje koje podnosi Hrvatskom saboru. Hvala koje podnosi Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Otvaram raspravu. Imamo prijavljen jedan klub zastupnika za raspravu. To je klub SDP-a i poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će prijedlog Predsjednika Republike Hrvatske da se na mjesto predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenuje gospodin Branko Hrvatin i dosadašnji predsjednik Vrhovnog suda. Naime, to je jedna od najvažnijih funkcija u zemlji uz predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, jer je predsjednik Vrhovnog suda ujedno i predstavnik sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviši sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. Opća sjednica Vrhovnog suda kao najviše tijelo u samom Vrhovnom sudu, jer je čine svi suci jednoglasno je predložila predsjedniku da se za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske izabere gospodin Branko Hrvatin. Prema tome, i ova naša podrška u ime kluba SDP-a gospodinu Hrvatinu proizlazi ne samo iz dosadašnjeg njegovog rada, nego jednako tako i iz ove ocjene opće sjednice Vrhovnog suda. Jer prihvaćamo i poštujemo sudbenu vlast, njezinu neovisnost i njezine prijedloge pogotovo kada oni dolaze i kada su one jednoglasne, kad ne izazivaju prijepor unutar same sudbene vlasti. ne trebamo smetnuti s uma da je upravo opća sjednica Vrhovnog suda bila brana ili pokušala biti brana nekakvim skandaloznim rješenjima Državnog sudbenog vijeća. Ali nažalost, iako su upozoravali i davali svoje mišljenje i kritike u pojedinim kadrovskim rješenjima, DSV nije poslušao vrhovnu instancu sudbenu. Pred gospodinom Hrvatinom kao predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske za koji vjerujem da će naći ovdje jednodušnu podršku, stoje najmanje 2 izazova. Ne samo ono što inače takvoj osobi koja je na čelu takvog najvišeg sudbenog tijela u jednoj državi da razvija pravosuđe, stoji pred njim primjena reforme jer može izvršna i zakonodavna vlast osmišljavati, donositi različite akcijske i reformske programe i planove, ciljeve, ali u konačnici reformu provode suci. Stoji čitav niz zadaća unapređenja pravosuđa i onih redovnih stvari i to u vremenu kad već dugi niz godina jasnost je s pravom kritična naspram sudbenoj vlasti i kada pravosuđe po ovom barometru korupcije dobiva nažalost najnegativniju ocjenu od povijesti Hrvatske. Unatoč tomu, njegov osobni angažman kao predsjednika Vrhovnog suda daje nam za zaključiti da će na putu razvitka pravosuđe u tom smislu gospodin Hrvatin nastaviti. Međutim, uloga predsjednika Vrhovnog suda kao predstavnika sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj ima i posebnu zadaću, nažalost koje su lišeni takve mukotrpne zadaće drugi predstavnici sudbene vlasti diljem Europe i diljem razvijenog svijeta, a to je da brani sudbenu vlast od bezočnog i besramnog nasrtaja izvrše vlasti. To je nažalost udruga sudaca koja je nekada prije nekoliko godina bila jako glasna i kad je trebalo, a još više kad nije trebalo danas je utihnula i danas i tu ulogu preuzima braneći opravdano sudbenu vlast od nasrtaja izvršne vlasti predsjednik Vrhovnog suda. Zadnji takav bezočni nasrtaj izvršio je sada već bivši predsjednik Vlade kada je usred lokalnih izbora optužio sudbenu vlast da mu podmeće jer donosi osjetljive presude u za njega osjetljivo vrijeme. To ne radi niti Berlusconi koji donosi zakone, odnosno predlaže zakone da se obustave postupci protiv njega. Jedino takav bezočniji napad na pravosuđe imali smo od strane Berlusconija. I ta hrabrost koju je tada iskazao vrlo odmjereno govoreći, ali ustrajno, evo zaslužila je, odnosno na takav način sigurno su garancija da će gospodin Hrvatin i dalje biti ta osoba koja će štititi neovisnost pravosuđa jer ponavljam, koliko god su građani kritični naspram pravosudne vlasti, još su kritičniji i još su osjetljiviji kada izvršna vlast zadire i napada neovisnost pravosuđa. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Za ispravak netočnoga navoda javila se poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa niz je netočnih navoda, ali evo, nemam vremena, ja ću samo na jedan se osvrnuti, ne, da je barometar označio najnegativnijom ocjenom u povijesti hrvatskog pravosuđa. budemo li i dalje ovako površno analizirali podatke i prenosili ih iz dana u dan ponovo, naravno da će percepcija biti još gora. Dakle, ovaj barometar je po prvi puta iznio ovakvu analizu. Inače, Transparency International podaci o stanju korupcije u Hrvatskoj od 2006., 2007. pa i 2008. su najbolji od uspostave samostalne Republike Hrvatske. Valja reći da je pravosuđe jedno od 6 područja za koje podatke daje barometar prvi puta ove godine i da ta sva područja, a to su političke stranke, javna uprava, privatni sektor, mediji su negdje u rasponu od 0,1. Dakle, od 4,4 do 4,2. Toliko najgore. **Mimica, Za povredu Poslovnika javila se poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Gospođa Lovrin je povrijedila odredbu članka 209. našeg Poslovnika. Ja sam samo citirala nalaz barometra, barometra korupcije za pravosuđe koji iznosi 4,4. Može se komentirati na ovaj ili onaj način. Ja sam dala egzaktan podatak. Prema tome, ako ste na vlasti, niste u vlasti činjenica i prestanite izokretati činjenice, izvrtati činjenice i točne podatke spinirati i ispravljati ih tobože netočnim podacima. **Mimica, bez rasprave i dobacivanja iz klupe. Ja ću konstatirati da je ovo ipak bio ispravak netočnoga navoda u skladu s Poslovnikom, tako da ne mogu prihvatiti da je bilo povrede Poslovnika. Hvala lijepa. Nema više prijavljenih za raspravu pa zaključujem raspravu o Prijedlogu odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda, a glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Hvala